Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 104 narodna poslanika.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum u danu za glasanje postoji, ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi

da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 130 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoji uslovi za rad Narodne skupštine.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Čomić.Prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona iz tačka 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava u načelu.Molim

je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, a pre nego što pređemo na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu na članove 3, 4, 13, 14. i 19. Predloga zakona.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na

od ukupno 178 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Samardžić, Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Sanda Rašković-Ivić, Petar Petković i Siniša Kovačević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

član 3. amandman je podneo narodni poslanik Arpad Fremond.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Borislav Stefanović i zajedno narodni poslanici Suzana Spasojević i Zvonimir Stević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

amandman.Prelazimo na odlučivanje Narodne skupštine o postojanju naročito opravdanih razloga za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim

173 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnih poslanika: Judite Popović, Radmile Gerov, Nataše Mićić, Bojana Đurića i Kenana Hajdarevića na član 1, Zlate Đerić i Dubravke Filipovski na član 2, Srđana Mikovića na član 7, Nenada Konstantinovića i Slobodana Homena na član 7. i na član 9. i Jovana Palalića na član 21, kao i amandmani Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu na čl. 2, 8, 22, 31. i 33.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na na član 7.

lokalnu samoupravu na član 33. postao sastavni deo Predloga zakona, a kojim je predviđeno da zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim

smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, u celini.Molim

je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima iz 4. tačke dnevnog reda, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom

Srbije“.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, u celini.Molim

je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima iz 4. tačke dnevnog reda, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, u načelu.Molim

Srbije“.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim